от водещата Комисия по бюджет и финанси. Заповядайте, господин Каримански, да ни запознаете с Доклада. Моля и лицата, чийто допуск вече гласувахме, да заповядат в залата.

На заседанието присъстваха: Асен Василев – заместник министър-председател по еврофондовете и министър на финансите; Георги Гьоков – министър на труда и социалната политика; Ивайло Иванов – управител на Националния осигурителен институт, представители на синдикатите и работодателските организации. Законопроектът беше представен от господин Ивайло Иванов. Със Законопроекта се предлагат промени в параметрите на пенсионната политика, които ще бъдат осъществени на два етапа – от 1 юли 2022 г. и от 1 октомври 2022 г. Предложенията за промени в сила от 1 юли 2022 г. са: - Всички пенсии за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2021 г., се осъвременяват с 10 на сто; - За пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2021 г., изплащаните към 30 юни допълнителни суми и индивидуалните суми, представляващи разликата между дохода от пенсия през декември 2021 г. и дохода от пенсия през януари 2022 г., се включват в размера на получаваната пенсия за трудова дейност, след прилагане на осъвременяването с 10 на сто; За пенсиите за трудова дейност, отпуснати от 1 януари до 30 юни 2022 г., изплащаните към 30 юни допълнителни суми се включват в размера на пенсията; За пенсиите за трудова дейност, които ще бъдат отпуснати след 1 юли 2022 г., също се предвижда включване на 60 лв. в размера на пенсията; - Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст се увеличава от 370 лв. на 467 лв.; Максималният размер на получаваните една или повече пенсии се увеличава от 1500 лв. на 2000 лв.; - Във връзка с предвижданото предвижданото увеличение на социалната пенсия за старост от 170 лв. на 247 лв. и обвързаните с нея размери на пенсиите, несвързани с трудова дейност, и добавките, които се определят в процент от нея, във финансовите параметри на Законопроекта е предвидено съответното увеличение. Предложенията за промени в сила от 1 октомври 2022 г. са: - Максималният размер на получаваните една или повече пенсии се увеличава от 2000 лв. на 3400 лв.; компенсиране изоставането в размерите на пенсиите спрямо нарастването на средния осигурителен доход за периода от 2008 г. до момента. В резултат на предложените промени в нормативната уредба консолидираният бюджет на държавното

- 18 830,0 хил. лв. поради нарастване на разходите за пенсии, несвързани с трудова дейност, и добавките към тях. Законопроектът предвижда и увеличаване на разходите за пенсии и добавки, изплащани от Учителския пенсионен фонд, с 15 100,0 хил. лв. Увеличението е изцяло в в разходите за пенсии, които ще нараснат до 83 731,2 хил. лв. Според очакванията на господин Иванов средният размер на пенсията на един пенсионер, включително и от Учителския пенсионен фонд, следва да нарасне до 666 лв. през юли 2022 г., което е ръст от 23,2 на сто към нивото ѝ през юни 2022 г. без отчитане на допълнителните суми, изплащани към пенсиите, и с 9,4 на сто при отчитане на допълнителните суми. През октомври 2022 г. средната пенсия на един пенсионер, включително и от Учителския пенсионен фонд, се очаква да достигне 718 лв. или да нарасне със 7,8 на сто спрямо юли 2022 г. Спрямо юни 2022 г. се очаква ръст от 32,9 на сто без отчитане на допълнителните суми и 18,0 на сто с включени допълнителни суми. Освен това се очаква да намалее както броят на пенсиите за трудова дейност в минимален размер, така и техният дял от общия брой пенсии. От около 980 хиляди пенсии за трудова дейност в минимален размер към момента, броят им през юли ще намалее до под 806 хиляди пенсии, от около 51 на сто от общия брой пенсии до около 42 на сто от общия брой пенсии. Намалява и броят на пенсиите, ограничени на така наречения „таван“. От 33 200 в момента, очакванията са те да са малко над 1000 през октомври. В този смисъл със Законопроекта се постига положителен ефект, като се увеличава броят на пенсиите, изплащани в действителен размер, което означава, че размерът на пенсията на все повече хора реално ще отговаря на техния финансов принос към системата такъв, какъвто е признат по действащото законодателство. По Законопроекта са проведе дискусия, на която бяха застъпени следните становища и искания: Народният представител Любомир Каримански изрази опасения за повишаване на дела на разходите за пенсии от брутния вътрешен продукт през последните години, което може да има дългосрочен многопластов негативен ефект върху публичните финанси, имайки предвид изразените от господин Иванов прогнози за разходите за пенсии за 2023 г. и 2024 г., ако бъдат приети предложените към настоящия момент

Представителят на Фискалния съвет госпожа Дора Андреева посочи, че Фискалният съвет подкрепя Законопроекта с няколко забележки. На първо място, членовете на Фискалния съвет изразяват притеснение относно устойчивостта на публичните финанси, тъй като през 2019 г. осигурителните приходи са покривали 68% от разходите, докато сега само 54% от разходите за пенсии. Има цели сектори, като например секторът на услугите, където не се плащат осигуровки, което води до намаляване на приходите от осигурителната система за сметка на данъчната. И на второ място, несправедливото увеличение на минималните пенсии, в резултат на което средните пенсии доближават минималните, което демотивира много хора да плащат върху реалния размер на получаваните доходи. Работодателските организации в лицето на Васил Велев, АИКБ, и Щерьо Ножаров, БСК, не подкрепиха Законопроекта, доколкото с него не се лекуват дефектите в пенсионния модел. Хора с минимален принос към пенсионната система и хора със среден принос ще продължават да получават еднаква пенсия. Това от своя страна ще доведе до демотивиране на хората да се осигуряват на реални доходи, което е мощен стимул за сивата икономика. Изразени бяха опасения дали в средносрочен план фискът ще може да понесе рязкото увеличаване на разходите за пенсии. На трето място, беше посочено липсата на реформи в медицинската и трудовата експертиза, което води и до злоупотреби с инвалидни пенсии. Не споделят второто на максималната пенсия на 3400 лв., която според пенсионната формула трябва да бъде под 2000 лв. Ако се сравни брутната работна заплата, която е 1600 лв. и нетната 1250 лв. след плащане на данъци и осигуровки, то тези пенсионери ще получават три пъти повече от средната нетна заплата на работещите хора. В допълнение господин Ножаров посочи, че общата фискална тежест в България е доста висока – 39,17%, докато във Великобритания е 35% съгласно европейската статистика. В този смисъл единственият подход за борба със сивия сектор е събиране на осигуровките от всички лица, които не плащат, а не увеличаване на осигурителната тежест. Представителят на Конфедерацията на независимите синдикати в България – госпожа Ася Гонева, се изказа в неподкрепа на Законопроекта относно методологията за увеличението на пенсиите. Според нея пенсиите за трудова дейност се превръщат в безпринципна смесица между пенсионно осигуряване и социално подпомагане с включването на антиковид добавките в същинския размер на пенсиите, с което се нарушава принципът принос права. Освен това се ангажира сериозен ресурс в разходната част, без да се предвидят промени, които да подобрят макар и малко собствените приходи на осигурителната система, като всички приходни параметри на осигурителния бюджет остават на предишните си нива. Представителят на КТ „Подкрепа“ госпожа Ваня Григорова подкрепи увеличението на пенсиите, но и тя изрази опасения, че не се предвиждат мерки за акумулиране на повече собствени средства в осигурителната система, така че да се разплащат повече пенсии. Според нея е абсолютно необходимо да се увеличат минималните осигурителни доходи, които не са увеличавани години наред. Освен това следва да бъдат заложени мерки за борба със сивата икономика. Според официален анализ на НАП, който е цитиран в Доклад на Европейската комисия, 58% от българските работници и 47% от българските работодатели попадат в сивия сектор. Повишаването на покупателната способност и намаляването на дефицита в осигурителната система не си противоречат, ако бъдат увеличени приходите от осигурителни вноски. Тогава няма да се увеличи дефицитът и ще се увеличи покупателната способност на българските пенсии. Представителите и на двете синдикални организации поискаха да бъдат увеличени заплатите с 10% не само на служителите в Националния осигурителен институт в размер на 9 млн. лв., но и на всички но и на всички държавни служители. След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „за“ – 13 народни представители, без „против“ и 6 „въздържал се“.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

Комисията по труда, социалната и демографската политика на свое извънредно заседание, проведено на 10 юни 2022 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г., № 47 202-01-34, внесен от Министерския съвет, утвърден от Надзорния съвет на Националния осигурителен институт на 2 юни 2022 г. В Комисията участваха представители на Българската търговско-промишлена палата, Българската стопанска камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Конфедерацията на труда „Подкрепа“, Конфедерацията на независимите синдикати в България и Асоциацията на индустриалния капитал в България. В последвалата дискусия взеха участие народните представители Георги Ганев, Хасан Адемов, Искрен Арабаджиев, Александър Александров, Деница Сачева, Мая Димитрова, Елисавета Белобрадова и Илиана Жекова. На поставените въпроси отговориха заместник-министър Лазар Лазаров, Весела Караиванова и Росица Спасова. По време на обсъждането Законопроектът беше подкрепен от народните представители от парламентарните групи на „Продължаваме Промяната“, „БСП за България“, „Демократична България“, „Има такъв народ“ и ВЪЗРАЖДАНЕ.

предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г., № 47 202-01-34, внесен от Министерския съвет на 8 юни 2022 г.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Недялков. Откривам дискусията по Законопроекта. В рамките на дискусията ще вземе участие и министърът.

Заповядайте, господин Арабаджиев. от него зависи съдбата в следващите месеци на най-уязвимите групи в българското общество. Тази актуализация обаче е изпитание за парламентаризма и отговорността на народните представители, защото с подкрепата или отхвърлянето не само на бюджета на НОИ, но и на другите два бюджета ще разберем кой работи в интерес на българските граждани. През последните седмици всеки ден в съзнанието ни отекваше истерична канонада как държавата потъва, фалира, а днес даже внесен вот на недоверие за провал в управлението на публичните финанси. Напротив, дори вчера финансовият министър на Германия ни поздрави за стабилността на публичните финанси. За да разберат всички защо този бюджет е добър, трябва ясно да кажа пред какви предизвикателства бяхме изправени и какви натрупани през годините грешки трябваше да поправим в рамките на едва няколко месеца заварихме смесване на социално с пенсионно осигуряване и затова си поставихме за цел да спрем ковид добавките, но да няма пенсионер с по-нисък доход; заварихме сериозна разлика в размера на старите и новоотпуснатите пенсии при един и същ осигурителен доход; заварихме 50% от пенсионерите на минимална пенсия и 34 000 души, чиито пенсии са били ограничени несправедливо и не са получавали действителния размер на пенсиите си. Резултатът е следният: ГЕРБ за 12 години увеличиха средната пенсия от 250 на 430 лв., а само за шест месеца правителството на Промяната увеличи пенсиите със сума по-висока от тази на три правителства на ГЕРБ взети заедно – от 430 на 718 лв. Да, това е Промяната. Парите на българските данъкоплатци могат да се харчат разумно и по предназначение, за да се върнат обратно при тях. Друга тема – дефицитът на НОИ. Обвиняват ни, че увеличаваме дефицита на Фонд „Пенсии“, обаче ГЕРБ дълги години арогантно се хвалеше с намаляването на дефицита на НОИ, но това е било за сметка на пенсионерите и липсващите индексации през годините. Нашите родители очакват уважение и справедливо отношение към тях. Тежки са предизвикателствата по пътя, докато изкупваме тези грехове на предшествениците си, но това е наш дълг и ние ще извървим този път, защото една държава се познава по отношението си към възрастните хора. Само след няколко месеца работа ние предлагаме конкретни действия, с които да поправим натрупаните дисбаланси. Първо, вкарваме ковид добавката в размера на всяка пенсия, така че да няма спад на дохода. Илюзия е да смятаме, че след две години изплащане на ковид добавки, пенсионерите не ги разглеждат като част от пенсията. Наш ангажимент е да не допускаме обаче в бъдеще тази грешка да се прави социално подпомагане през пенсионната система. Променяме Швейцарското правило – още от тази година на по голямо от 100%, от ръста на осигурителния доход или инфлацията за предходната година. С тази промяна пенсионерите ще получат полагащата им се индексация и няма да допуснем в бъдеще да се получи разминаване между старите и новоотпуснатите пенсии, както досега – всеки пенсионер ще получи от 1 юли 10%. За да премахнем натрупаните досега разлики между старите и новоотпуснатите пенсии, предлагаме и индивидуално преизчисление на всяка пенсия от 1 октомври. Тази промяна ще обхване 717 хиляди пенсионери, като 200 хиляди ще излязат над минималната пенсия. От 1 юли таванът на пенсиите се вдига на 2000 лв., а от 1 октомври на 3400 лв. и по този начин още 33 хиляди пенсионери ще взимат действителната си пенсия. Въпреки изброените положителни промени, ще продължим да слушаме колко е пагубен за България този бюджет. Колеги, нека все пак не забравяме, че според лисицата гроздето е кисело, когато тя не може да стигне до него, а Вие вече от година и половина нямате достъп до този бюджет. И вместо да виждаме парите на българските данъкоплатци, натъпкани в сакове, инвестирани в луксозни имоти или изнесени в офшорни сметки, ние ги връщаме обратно на хората. Откакто не сте на власт, приходите в държавния бюджет се вдигнаха с 34% или 14,5 милиарда, като само половината от тях са от инфлацията. Натрупаната инфлация е 16% за последните три години, останалите 19% са в резултат на по-добрата работа на Националната агенция за приходите и фокусът е към големите данъкоплатци, за които Вие си затваряхте очите. Дали настоящите промени са достатъчни? Не! Затова продължаваме с реформа на категориите труд, инвалидните пенсии и изваждане от НОИ на пенсиите, които не са свързани с трудовата дейност. Всички тези мерки ще върнат доверието в системата, а това ще затвърди дългосрочната финансова стабилност. Парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ ще подкрепи актуализацията на бюджета на държавното обществено осигуряване именно защото всеки ден сме водени в работата си в интерес на българските граждани. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Арабаджиев. Има ли реплики, колеги? Няма. За изказване – Илиана Жекова. Заповядайте, имате думата.

Предложената за разглеждане актуализация на бюджета на държавното обществено осигуряване не изпълнява основния ангажимент на управляващата коалиция, свързан с пенсионноосигурителната система, въз основа на който една от управляващите в Коалицията партии построяваше своите политически лозунги, постулати по време на управлението на партия ГЕРБ, а именно да възстанови справедливостта в пенсионната система. Няколко са причините, които водят до тези мои изводи. На първо място, актуализацията на държавния бюджет и на бюджета на държавното обществено осигуряване в този вид, в който ни се предлага за одобрение, поставят в риск бъдещото функциониране на пенсионната система. И това е така, защото към момента не ни се предоставя тригодишна финансова прогноза за бюджета на държавата, откъдето да проследим през следващите две години повишените разходи за пенсии откъде ще бъдат осигурени. Този въпрос беше поставен от нас при обсъждането на актуализацията на бюджета на държавното обществено осигуряване в Комисията по труда, социалната и демографска политика, но отговор не получихме.

за 2022 г. нараства до 8 млрд. 329 млн. 47 хил. лв. За нас е важно българските пенсионери да знаят през следващите години българската държава ще осигури финансови средства за изплащането на пенсиите им. По този въпрос Вие, дами и господа управляващи, дължите отговор не само на нас – опозицията, но и на българските пенсионери, на всички български граждани, за да знаем всички ние дали през следващите години пенсиите ще бъдат изплащани от нови дългове. осигуряване, която в цялост касае размера на пенсиите на нашите възрастни родители, е политически ход, който е изцяло популистки, несъблюдаващ спазването на финансовата стабилност и по своето същество е рисков и без ангажимент за финансова устойчивост. На второ място, в Приложение 13 от Коалиционното споразумение, което касае ангажиментите Ви в сферата на труда и социалната политика, в точки 8 и 9 сте си поставили като краткосрочна цел доплащане през социалната система на пенсиите под линията на бедност, както и всички плащания, несвързани с осигурителния принос, да бъдат за сметка на социалната система. Видно от предложения за актуализация бюджет на държавното обществено осигуряване обаче Вие, дами и господа управляващи, на практика правите точно това – включвате сумата от 60 лв., която до 30 юни 2022 г. се изплаща като добавка към пенсиите, към основния размер на пенсията. По същество тази сума от 60 лв. не е свързана с осигурителния принос на пенсионерите, но не е само това. Вие предлагате при отпускането на пенсия, свързана с трудова дейност, от 1 юли 2022 г. да се включи и сумата от 60 лв. по равно на всички, независимо от осигурителния им принос. Считаме, че такъв подход е грешен и ще доведе до изкривяване на пенсионно-осигурителния модел и до нарушаване на основния принцип на солидарната пенсионна система, а именно пенсията да се определя според осигурителния принос Това Ваше политическо решение ще демотивира лицата, които са в трудоспособна възраст в момента, да се осигуряват на базата на висок осигурителен доход, защото при настъпването на пенсиониране размерът на пенсията им, ако бъде продължена тази Ваша политика, ще бъде почти равен или малко по-голям от пенсията на лицата, които са се осигурявали на минимален осигурителен доход. На трето място, липсва механизъм за увеличаването на минималната пенсия и това води до сближаване на размера ѝ до размера на пенсиите на тези пенсионери, които имат по-висок осигурителен принос както по отношение на дохода, така и по отношение на действителния осигурителен стаж. На четвърто място, в актуализацията на бюджета не е видно какви пенсионни политики ще проведете, така че да осигурите адекватни доходи на пенсионерите в напреднала възраст, като гарантирате финансова устойчивост и увеличаване максимално на заетостта, тоест не са видни политически решения в подкрепа на стабилен официален трудов стаж и по-дълъг трудов живот за жените и мъжете. Не е ясно каква политика ще провеждате, така че да намалите недекларирания труд, както и внасянето на осигурителни вноски на реалния трудов доход. Това са и становищата на социалните партньори, които ние чухме в Комисията по труда, социалната и демографска политика. И ще завърша с това, че от парламентарната група на ГЕРБ СДС не сме против увеличаването на размера на пенсиите, но сме против да се поставят под риск публичните финанси и да няма ясна визия през следващата година как ще бъдат финансирани пенсионните плащания и каква ще бъде финансовата устойчивост на така предлаганата промяна в пенсионноосигурителния модел. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Жекова. Има ли реплики?

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Василев, господин Гьоков, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми гости! Вземам отношение в началото да направя реплика на госпожа Жекова, тъй като предполагам, че ще има доста спекулации в целия дебат

лева добавка не била справедлива, защото се давала на калпак. Ами кой я въведе тази добавка? Кой миналата година по това време даде 50 лв. на пенсионерите, за да ги купи за предстоящите избори на 4 април? (Реплики петдесетте лева. Вие дадохте 50, а след това ги направихте 120 и сега питате: „Кой?“ Винаги съм казвал, когато някой застава на тази трибуна, да мисли малко назад във времето какво е правил. (Реплики от ГЕРБ-СДС.) Да, госпожа Жекова не го е правила, правилно. Ако беше излязъл някой бивш министър, моите критики щяха да бъдат още по-сериозни, но Вие въведохте тази несправедливост и сега когато правителството се чуди как да я изправи или как да я вкара в норми, Вие казвате: защо правите тези грешни неща?! Стремите се, искате, а не виждате адекватни доходи на българските граждани, не са осигурени адекватни доходи. А бе, колеги, Вие държахте българските пенсионери на 300 лв. пенсия 13 години, и то 300 лв. Патриотите Ви накараха да я направите. Тя беше и по-ниска. Вие това забравихте ли го? И само в рамките на една година минималната пенсия от 300 лв. стана 470,

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Свиленски, благодаря за Вашата реплика. Тази добавка, която изплащахме по времето на управлението на ГЕРБ, беше наистина за ковид и да компенсира всички разходи, които правеха пенсионерите за закупуване на лекарства, само че в момента Вие продължавате тази политика, която казвате, че е била грешна в нашето управление. Защо продължавате това, защо вкарвате тази добавка към основния размер на пенсиите? Вие това нещо на нас не ни го обяснявате, кажете каква е причината? ние искаме също българските пенсионери да получават по-високи доходи, но нека да гледаме какви са възможностите на държавата. Вие не ни давате ясни отговори за това през следващите две години откъде ще бъдат взети тези средства?

Тъй като сте силно притеснени за финансовата стабилност на страната, доколкото чувам, просто ще Ви дам няколко факта. Първият е: общо пенсиите като процент от БВП в България са 10,4%, средно в Европа са 12,7%, така че ние сме доста далеч като общ разход за пенсии от средноевропейския разход спрямо БВП, което е колко сме изработили в тази държава и колко може да си позволим. От всичко изработено ние заделяме малко над 10%, европейците малко под 13 за пенсии. Миналата година, ако си спомняте, по време на актуализацията имахме абсолютно същия дебат: откъде ще намерим парите за пенсиите, държавата ще фалира и така нататък. Не само че спокойно се вместиха тези средства в този бюджет, а сега има възможност и за допълнителни средства и допълнително увеличение. Същото нещо се отнася и за догодина, и за по-догодина и няма проблеми с устойчивостта на финансите на база на това, което се предприема в пенсионната система. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Василев. Имате думата за изказване, госпожо Белобрадова, заповядайте.

Ясно е за какво ще говорим в следващите минути. В рамките на актуализацията на бюджета имаме няколко много важни задачи, а именно чрез пакет от мерки да подкрепим уязвимите групи в България, които могат и най-вероятно ще бъдат засегнати от инфлацията в страната. Точно поради тази причина си говорим в момента и за универсалните добавки – от ковид добавки. В интерес на истината се превърнаха и в някаква подкрепа за уязвимите групи и за пенсионерите, които по някакъв начин да компенсират опасностите от инфлацията. Искам да подчертая обаче, че инфлацията е световно събитие – не е българско, не е локално. Причините за инфлацията в Европа главно се коренят в дефицитите на стоки и нарастващото потребление. Та всякакви интерпретации, искам да подчертая, са част от общите умишлени внушения за нестабилност, че инфлацията се корени в действията на управлението в България, са неверни. Благодарение отчасти на тези процеси, както и оптимизирайки събираемостта на данъците, ние успяхме да достигнем заложения от Министерството на финансите ръст на приходите и като отговорни политици взимаме решения да реинвестираме този ръст в държавата, като подпомогнем уязвимите групи и да подкрепим семействата и нашите родители. Особено нашите родители, които ще получат ръст на пенсиите, както и увеличение на тавана. Този ръст включва, както вече казаха преди мен колеги, 10% от размера на пенсиите и включването на универсалната добавка от 60 лв. – тази универсална добавка, която сега има вече друга роля. Тази подкрепа и нейната абсолютна всеобхватност е наложителна точно в този момент, защото инфлацията касае всички. Аргументите, че трябва да подкрепим само някои групи пенсии точно сега е несъстоятелно и по наше виждане абсолютно дискриминативни. И все пак включването постоянно на универсалните добавки, които бяха насочени към подкрепа на уязвимите групи в обстановка на ковид пандемия, считаме за риск, за изкривяване на пенсионния модел. Универсалните добавки, особено с временен характер, каквато е пандемията, не могат да бъдат постоянна и неотменна част от формиране на размера на пенсиите, защото по този начин намаляваме възможността за стабилизиране на размера на пенсията около модела на личния принос. Вярваме, че личният принос трябва да е в центъра на формиране на размера на пенсиите, макар да сме избрали солидарната система и да сме приели, че държавата трябва да оказва допълнителна подкрепа, за да достигнем крайния размер на пенсията за всеки пенсионер. Има редица бележки, че тази универсална добавка, изобщо универсалните добавки, защото не е само добавката за ковид, не принадлежат на осигурителната система, а към социалната такава и трябва да се осигуряват през Агенцията за социално подпомагане. Това, разбира се, звучи мъдро и логично, но както е построена от десетилетия системата на социално осигуряване, то тя има изисквания за изплащане на суми – подоходни и други критерии, задължително биха ограничили универсалността на добавката и при съществуващата система тя няма как да достигне до всички, ако влезе през социалната система. Реформата в социалната система в този смисъл никога не е правена. Никоя от съществуващите партии до момента, които са управлявали, не я е предлагала и тя изисква не само усилие, което не е проблем, но изисква и време, и то не месец, нито три. В тази връзка за нас сега е приоритет да подкрепим пенсионерите, за да живеят достойно. Останалите реформи обсъждаме, но за тях трябва време, защото е напълно нов прочит на съществуващата работа поради тази причина злоупотребата с темата не помага много на този процес, за да го реши. Не бих искала да се съглася, че пари има и те наистина ще дойдат при по-голяма събираемост. Ние от „Демократична България“ вярваме, че те трябва както да подпомагат социалната система, така и да намаляват дефицита и да бъдат инвестирани в това, което ще направи България източник на растеж, за да не се питаме постоянно с този популистки въпрос: „Откъде ще вземем тези пари?“ Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Белобрадова. Има ли реплики, колеги? Няма. Доктор Адемов, имате думата за изказване.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 уважаеми господин Заместник-министър, колеги от Министерството на труда и социалната политика, колеги от Националния осигурителен институт! „Движение за права и свободи“ категорично подкрепя увеличението на пенсиите на българските пенсионери. Съвсем отделен е въпросът с методологията, която се прилага за постигане на това увеличение. С тази актуализация очаквахме управляващите да изпълнят т. 45 от приложение № 13 на Коалиционното споразумение от мола. Обещахте в рамките на шест месеца да направите пълен анализ на пенсионната система и да предложите план за цялостна пенсионна реформа. С това, което предлагате, не виждаме нито анализ, нито система, да не говорим за цялостна пенсионна реформа. Според мотивите на предложения законопроект той отразява единствено промени в разходната част на бюджета на държавното обществено осигуряване, за да може антикризисните мерки, отнасящи се до размера на пенсиите, да преодолеят негативното въздействие на инфлационните процеси. В края на миналата година правителството не подкрепи адекватно и навреме бизнеса във връзка с драстично покачване цените на енергоносителите. Такива предложения имаше от колегите от ДПС, от колегите от ГЕРБ-СДС, но за съжаление, управляващите не направиха нищо в тази посока. Тази недалновидна и грешна политика доведе до шоково покачване на цените и впоследствие невиждана през последните години инфлация – да припомня, че за месец май на годишна основа вече е 15,6%. Това наложи потребност от антикризисно наливане на огромен финансов ресурс в размер на милиард триста осемдесет и шест милиона в пенсионната система. Разбира се, целият ресурс за сметка на трансфер от държавния бюджет без една стотинка увеличение на приходите от осигурителни вноски.

Трансферът се предвижда да достигне рекордните 8 милиарда 329 милиона. За информация – неотдавна дефицитът и дисбалансите в държавното Тази тенденция на бързо увеличение на заложения трансфер поставя под съмнение финансовата устойчивост на системата, особено в дългосрочен план. През следващата година в резултат на предложените сега решения са необходими допълнителни 3 милиарда 700 милиона, а през 2024 г. са необходими още 4 милиарда 200 милиона. Под риск се поставя осъвременяването на пенсиите без увеличение на данъци и осигурителни вноски или дългово финансиране. Друг начин за финансиране няма. Преди малко заявихте, че финансирате от кражби. Ако и догодина разчитате на тази мярка, това означава, че Вие ще крадете, Вие си го признавате едно към едно. На следващо място, главното и основното ни възражение е безпринципната смесица между пенсионно осигуряване и социално подпомагане, което се прави с включването на антиковид добавката в същинския размер на пенсията. С този подход се нарушават основни осигурителни принципи. Пенсията се допълва с една и повече добавки, с което предвиденото последващо увеличение от 1 октомври се задълбочава. Въпреки положените усилия, дисбалансите в системата продължават. Фактът, че близо над един милион пенсии с минимален размер вече ще бъдат 805 500, по никакъв начин не решава въпроса за баланса между осигурителен принос – размер на пенсиите. Близо 70% от минималните пенсии за осигурителен стаж и възраст нямат необходимия осигурителен принос. И още един пример в сектор „Сигурност“: осигурителната вноска за Фонд „Пенсии“ в този сектор е 60,8%, като за трета категория осигурителната вноска е 19,8%. И въпреки това Фондът е на дефицит – приходи-разходи, 340 милиона. На този фон и при задаващата се продоволствена криза да вдигнеш рязко минималния осигурителен доход на земеделските стопани и тютюнопроизводители на 700 лв. си е направо висша форма на некомпетентност и цинизъм. Предложението от 1 октомври на личните преизчислявания – може би, за да убедите избиратели на „Коалиция за България“, че се изпълнява най-после дългогодишното обещание за преизчисляване на всички пенсии – не, колеги, това, което правите, не е преизчисляване, а осъвременяване с нов коефициент, избран между ръста на осигурителния доход и ръста на инфлацията. Правилно сте озаглавили „модифицирано швейцарско правило“, но сте пропуснати факта, че ние от „Движение за права и свободи“ през последните години във всеки бюджет настоявахме тъкмо за това. Преизчисляването е един от възможните инструменти за постигане на адекватност, но то се реализира с актуален осигурителен доход, а не през Швейцарското правило. Тук такова усилие не виждаме. За пореден път Ви призовавам да правите разлика между преизчисляване, осъвременяване, актуализация. Високопоставени представители на разпадащата се коалиция не се умориха да повтарят мантрата, че няма да има пенсии под линията на бедност. Фактите показват съвсем друго – близо половината пенсии са с размер под 413 лв. И още нещо. Наскоро премиерът заяви, че пенсиите за последната година са нараснали средно със 167 лв., като съвсем некоректно изпусна да добави, че 120 лв. са предложение на „Движение за права и свободи“. Промяната в максималния размер е една от очакваните промени на пенсиите за осигурителен стаж и възраст. По принцип това е мярка в правилната посока, но сегашният подход подход за избора на размера, особено на този предвиден от 1 октомври, предизвиква сериозни въпроси с оглед на това кои категории осигурени лица и с какъв принос ще бъдат облагодетелствани да получават пенсия, която за част от тях ще е в пъти по-висока от заплатата, която пенсия по правило трябва да замести. В заключение. Вместо цялостна пенсионна реформа, както ни бе обещано, без анализ на разходи и ползи се предлагат промени в пенсионната система, които предполагат допълнителен разход от близо милиард и четиристотин милиона. Опитът да се потуши огънят на всенародното недоволство със закупуване на политическо време винаги завършва по един и същ начин – по правило разочароващ за управляващите. Липсата на професионализъм, експертиза и далновидно политическо поведение води до провал с непредвидими за обществото последици. „Движение за права и свободи“ ще подкрепи на второ четене мерките за увеличение на пенсиите, но ще направи още по-сериозни и значими предложения за по-добър за по-добър жизнен стандарт на българските пенсионери. Благодаря Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Адемов! Аз съм съгласен в голяма степен с Вашето изказване, но все пак имам два въпроса: съгласен ли сте с моята теза, че всъщност със сегашното предложение управляващите се опитват да достигнат ниво на пенсии, което „Движение за права и свободи“ зададе с тези 120 лв. добавка, която беше приета в актуализацията миналата година; и ангажираме ли се като „Движение“ да предложим между двете четения по-балансирано решение от това, което управляващите в момента предлагат? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Чобанов. Има ли други реплики?

господин Чобанов, благодаря за репликата. Ясно е, че между първо и второ четене трябва да бъдат направени предложения и ние от „Движение за права и свободи“ ще се постараем предложенията да бъдат сериозни, да бъдат значими, за да могат българските пенсионери да почувстват реално увеличение на доходите от пенсии. Що се отнася до това, което казахте в началото на Вашата реплика, ние от „Движение за права и свободи“ винаги сме били готови да предложим нашата експертиза, да предложим нашите знания и умения, за да може предложеният законопроект да изглежда по по-добър начин. Готови сме и сега да подкрепим, стига нашата подкрепа да бъде пожелана. Благодаря Ви, господин Адемов. За изказване – Любомир Каримански. Заповядайте, имате думата.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 Не знам защо тези дами и господа отсъстват точно на най-важния бюджет, който обсъждаме?! Преди да започна анализа във връзка с предложения Закон за изменение допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, бих искал да напомня няколко

Министърът на труда и социалната политика и вицепремиерът по еврофондовете и министър на финансите неколкократно уверяваха народните представители, че подоходните политики в държавната администрация ще се случат при актуализацията на бюджета. Това че не се предлага сега това нещо, означава само, че реформите, които очакваме във ведомствата, не са се случили, а евентуално и липсва програма за това какво очакваме да се случи в тях на база анализите, които трябваше да бъдат изготвени до месец юни 2022 г. От тази трибуна бе обяснено на младите хора, че максималният осигурителен доход се повишава, тъй като те биха преглътнали някакви 100 лв. срещу по-качествени обществени услуги, по-добро здравеопазване, превенция за здравето, както и достъп до детски градини за младите семейства. Бих искал да припомня, че и министърът на финансите и министърът на труда и социалната политика обещаха, че с актуализацията ще бъде заложен обоснован модел за определяне на максималния осигурителен доход, и така успокоиха колегите от „Демократична България“, които основателно няколко пъти се изказаха по този въпрос. Дали сега IT и другите сектори в икономиката са спокойни, е ясно проследим моделът за увеличаване на максималния осигурителен доход, остава под въпрос. Трябваше да има работна група, която да се събира и да обсъжда този въпрос. Така и не се събра до момента. Поне ние не знаем до момента, в който бяхме в коалиционни взаимоотношения. От гледна точка на анализа, който искам да Ви поднеса. По макрорамката на бюджета собствените приходи на Националния осигурителен институт се очаква да се увеличат с едва 0,2% до 9,9 милиарда с актуализацията на бюджета. Това буди много въпроси, като се има предвид, че Министерството на финансите очаква, първо, много силно възстановяване на пазара на труда през тази година, подсилен от украинските бежанци също. Второ, висок номинален растеж на заплатите и трето, административното покачване на минималната заплата и максимално осигурителния доход. Този слаб растеж трябва да се съпостави с променените очаквания на растежа на номиналния брутен вътрешен продукт с 5,2%, което сигнализира проблеми с изсветляването на отделните сектори в икономиката. Обяснение може да дойде от очакваното увеличение на данъчните приходи и също така увеличаването на данъчните облекчения за деца, но магнитудът на разликата продължава да бъде необяснимо голям в разходите. Разходите ще нараснат допълнително с 8,2% до 18,2 млрд. лв. спрямо бюджетната рамка от февруари 2022 г., когато се увеличиха с двуцифрен процент отново. По този начин разходите на Националния осигурителен институт ще се увеличат с огромните 56,65% спрямо предкризисния период, защото мисля, че е нормално да сравняваме спрямо 2019 г. По-подробният стандарт и в същото време можем да кажем по-добрият стандарт, който трябва да дефинираме, на живот за пенсионерите е нормално да бъде приоритет за всяко правителство и всяка една нация, която би искала да има нормално и с уважение население, което е заслужило всички онези доходи, изработени във времето от самото него. Имайки предвид че пенсионноосигурителната система представлява най-тежката разходна част на бюджета, пари без реформи само ще задълбочат структурните проблеми на системата с оглед на изключително бързото намаление на населението. Тоест демографският проблем, особено що се касае до работоспособната част на населението. Това ще увеличи дисбалансите на публичните финанси в средно- и дългосрочен период, което ще окаже силен натиск върху дълговото бреме на държавата. Трябва да се отбележи, че заложеният растеж надвишава средния показател за периода 2014 – 2020 г. от 7,5%, като разликата става много сериозна – около 20%, ако се вземе предвид и бюджетната рамка, приета по-рано тази година. Притеснение идва и по линия на потенциално проинфлационно влияние на увеличените средства за пенсии. В същото време тази политика ще позволи да се повишат пенсионните и социални разходи с нива, които изпреварват инфлацията осезаемо, и съответно ще доведе до повишаване на реалния стандарт на живот сред най-уязвимите групи в обществото, за да бъдем справедливи. Отново тази политика ще има положителен ефект върху динамиките, определящи неравенствата в обществото обаче. От гледна точка на баланса. Балансът остава негативен, а именно – 8,3 милиарда през 2022 г., което представлява влошаване в абсолютна стойност с около два милиарда, спрямо 2021 г. Въпреки това влошаване остава по-малко от това, което се е наблюдавало през 2020 г., когато балансът се е влошил с 2,3 милиарда на годишна база. В процентно изражение числата са красноречиви, а именно – дефицитът ще нарасне с 19,6% спрямо предишните очаквания на бюджета през 2022 г. Един от най-важните показатели,

По-специално съотношението вече се очаква да бъде 5,5% през 2022 г., а не 4,9%, както беше планирано по-рано тази година. Това е най-лошото представяне на този показател от 2014 г., като даже надвишава и кризисната 2020 г., което е показателно за много силния растеж в разходите, въпреки че кризата през 2022 г. е много по-слаба от тази през 2020 г. от макроикономическа гледна точка. По-специфично реалният брутен вътрешен продукт спада с над 4% през 2020 г., докато се очаква да се увеличи с 2,9% през 2022 г., въпреки проблемите с инфлацията. Погледнато назад във времето, новозаложеното за 2022 г. съотношение дефицит на НОИ спрямо брутен вътрешен продукт е по-високо и от средната величина за периода 2014 – 2021 г., което е било за целия този период 4,8%.

Това може да започне да застрашава устойчивостта на консолидирания бюджет на страната, особено в случай че тази практика не се промени в най-кратки срокове. Рисковете.

Това подчертава силно положително влияние на инфлацията, също така облекчава в известна степен напрежението върху устойчивостта на консолидирания държавен бюджет, докато реалната покупателна способност на хората от най-уязвимите групи се увеличава. И дотук с положителната част на рисковете. Искам да мина към негативната част на рисковете. По-нисък от новопланирания икономически растеж през 2022 г. Най-вероятно именно този по-нисък ръст ще доведе до по-ниски приходи от осигуровки, което ще отвори по-голям от планирания дефицит и съответно бюджетен трансфер към държавното обществено осигуряване. В този ред на мисли, изпълнението на инвестиционните намерения на вътрешните агенти и правителството, както и международната икономическа обстановка ще бъдат от ключово значение за бюджета на Делът на разходите за пенсии от брутния вътрешен продукт се увеличава през последните години и се планира да остане на високо ниво през 2022 г. Преди кризата това съотношение беше доведено до около 8,5% от БВП, а сега се очаква да бъде около 10%. Тези динамики, както и сериозното увеличение на разходите за пенсии през 2022 г. подсказват, че правителството трябва да преразгледа пенсионноосигурителните планове, ако иска да постигне две биещи се цели – по-висока реална покупателна способност на пенсионерите и намаляващ се дефицит при разходите за пенсии. Да не се забравя и сериозната демографска причина, като предизвикателство е особено видно като предизвикателство е особено видно в последното преброяване, което имахме. Трябва да се отбележи, че съотношението разходи за пенсии спрямо брутен вътрешен продукт може да има дългосрочен, многопластов и негативен ефект върху публичните финанси – така както изразих и пред Комисията по бюджет и финанси. По-сериозният растеж на доходите на пенсионерите спрямо предишни години може да има проинфлационен ефект, доколкото пенсионерите потребяват почти целия си доход за текущо потребление. И това съвсем не означава, че от „Има такъв народ“ няма да подкрепим увеличаването или пък общо пенсиите, които се предлага да бъдат осъвременени в актуализацията, но ние отново си запазваме правото между първо и второ гласуване да внесем модел, според който ние мислим, че трябва да стане това нещо. Благодаря Ви. Благодаря, господин Каримански. Има ли реплики? Искрен Арабаджиев и след това госпожа Димитрова, ако не се лъжа. Заповядайте, господин Арабаджиев, имате думата. Уважаеми господин Председател! Господин Каримански, не знам какъв модел търсите, при положение че… Искам да Ви дам един пример. Един средностатистически пенсионер от 2008 г. с индивидуален коефициент 1,5 е взимал пенсия 215 лв. До миналата година пенсията на този човек е станала 430 лв. за тези всичките години. За периода от тези 12 години пенсионерът е взел 55 хил. лв. Ако колегите от ГЕРБ бяха прилагали Швейцарското правило през всичките тези години, той щеше да вземе 65 хил. лв., или 10 хил. лв. повече. ако беше прилагано модифицирано швейцарско правило на 100% ръст на осигурителния доход или инфлацията, този пенсионер щеше да вземе с 15 хил. лв. повече. Това, което ние предлагаме в момента, е връщане и даване на тези пари, които пенсионерите заслужават. Не съм съгласен с думите Ви за дефицита, защото това, както казах и в моето основно изказване, дефицитът в последните години ГЕРБ го намаляваха спрямо трансфера, който е от държавата, точно защото не даваха това, което трябва да се даде на пенсионерите съобразно техния принос. И това, което правим в момента, е тази година малко по-голямо увеличение на бюджета на ДОО и увеличаване на дефицита, за да наваксаме натрупаното, натрупаното, което им се е дължало през годините. За в бъдеще дефицитът в НОИ трябва да остане същият, тъй като разходите за пенсии ще се увеличават с темпа на инфлацията или ръста на осигурителния доход, така че като процент дефицитът трябва да остане еднакъв и да не виждаме увеличаване на дефицита. И тук трябва да го виждате и като процент от БВП, че остава в тези рамки – около 10%. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Арабаджиев. Втората реплика е за госпожа Димитрова и третата – за Хасан Адемов.

с фискалната рамка на Вашето изказване съм напълно съгласен, но ми се струва, че трябваше да обясните какво представлява пенсионното производство. Има ли нови, има ли стари пенсии? Каква е разликата между нови и стари пенсии, след като пенсията е към определен момент? Може ли да има един и същи индивидуален коефициент, след като си се пенсионирал в различно време? Това са много важни неща, за да не продължаваме да говорим, че има нови и стари пенсии, защото пенсионното производство е към определен момент, в който момент има отделните параметри, които са включени във формулата за изчисляване на размера на пенсията. Когато се изчислява размерът на пенсията, независимо от това коя година се изчислява, там е записано, че доходът се умножава по индивидуалния коефициент, а размерът на пенсията се получава, като като доходът се умножи по коефициента, който е за една година стаж. Нали, сега е 1,5, преди е бил съвсем различен. Това, което обаче искам да кажа, е, че индивидуалният коефициент на всеки един, който се пенсионира, е различен. В момента, в който ти си се пенсионирал, оттам нататък по никакъв начин не участваш в ръста на осигурителния доход, защото не внасяш осигурителни вноски. Какво означава това? Искам да го обясните ясно от тази трибуна, за да стане ясно и на народните представители. „извинявайте“ да ѝ кажете. Заповядайте, госпожо Димитрова, имате правото за трета реплика. Уважаеми господин Председател, уважаеми министър Гьоков, уважаеми народни представители, господин Каримански! Първо, молбата ми към Вас е да не се занимавате с „Българската социалистическа партия“, а да се концентрирате

за преизчисляване размера на пенсиите, именно за справедлива пенсия на всеки пенсионер на база средноосигурителен доход, на база трудов стаж. И това ще стане, надявам се, ако всички Вие, колегите в залата, подкрепите както Закона за държавното обществено осигуряване, така и Закона за държавния бюджет на Република България от 1 октомври. Искам само да припомня за тези, които са забравили, че само преди една година парламентарната група на „БСП за България“ внесе Законопроект за преизчисляване на пенсиите, и това беше в Четиридесет и петото народно събрание. И този законопроект беше на финала си, тъй като мина на първо четене. За съжаление, не мина на второ четене, и то благодарение на това, че колегите от „Има такъв народ“ гласуваха против. Така че, колеги,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

Не знам дали сте наясно, не знам кой Ви е преподавал „Икономика на публичните финанси“, но тук има проблем, има дефицит. Толкова по този въпрос. От гледна точка на господин Адемов той обясни това, което аз мислех да кажа, но той се възползва и го обясни. В пенсионното производство естествено, че индивидуалният коефициент е затова индивидуален, защото е различен. След това, ние в момента това, което виждаме като предложения, то не гарантира справедливост и солидарност на системата в момента. И най-накрая, на репликата, направена от БСП, няма да се връщам назад. Всички знаем кой е проявявал популизъм спрямо пенсионерите дълго време. На това няма да отговарям, защото и Вашият закон, и на Мая Манолова законът тогава, бяха абсолютно популистки, незащитими преходи и не можехте да обясните откъде ще бъдат покрити всички тези приходи тогава. Така че това мога да кажа. От гледна точка на справедливите пенсии за всеки пенсионер как да отговорим примерно на... взимам моята майка, която е работила над 40 години, и как да отговорим на един друг човек, който е работил 15 години, и двамата стартират с база 60 лв.?! Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Каримански. За изказване – господин Георги Георгиев. След това записани са госпожа Емилова от БСП, Деница Сачева, госпожа Димитрова, също от БСП, Александър Иванов и господин Лачовски. Господин Али, Вие искате изказване ли? Да. Ще Ви вместя и Вас преди вторите представители на БСП и на ГЕРБ. Заповядайте, господин Георгиев. Благодаря, господин Председател. Дами и господа народни представители, господин Министър! Дали трябва да се увеличат пенсиите? Естествено, че трябва да се увеличат, имайки предвид инфлационните процеси, имайки предвид и обещанията на Коалицията. Увеличението с 10% на пенсиите от 1 юли не е нито справедливо, нито социално. Не е справедливо, защото най-малките пенсии ще получат най-малко увеличение, което съответно няма да достигне дори да покрие инфлационните процеси в страната. Тоест увеличаваме разликата на хората, които ще получават ниски доходи и тези хора няма да могат да си покриват ежедневните разходи. Тоест те ще останат енергийно бедни, защото България все още остава и ще бъде най-бедната държава в Европейския съюз по доходи и по пенсии. Защо се случва това? Защото в момента с действията на правителството не осигуряват нещо много важно – те не осигуряват приходи към държавното обществено осигуряване. И тази реформа, която те наричат реформа, това е една актуализация – нищо повече, на пенсиите, едно увеличение на пенсиите, което е чисто политическо решение. Това нещо ще се случи чрез субсидиране от държавния бюджет. Единственият начин, за да се увеличат приходите към държавното обществено осигуряване, е чрез вдигане на минималната работна заплата, увеличаване на доходите на хората, заети на трудовия пазар. И това може да стане само чрез икономически мерки, насочени към производствата, насочени към предприятията и фирмите. Също така има методи, които могат да увеличат приходите към държавното обществено осигуряване. Това е вдигане на минимално осигурителните доходи по професии, също така увеличаване на максималния осигурителен доход – изключително важно нещо. Говорим за увеличаване на тавана на пенсията, но не говорим за увеличаване на максималния осигурителен доход. Защо? Изключително важно е да се подчертае също, че 60-те лв. ковид добавка, която беше давана досега като добавка, трябва да остане под някаква форма. Дали тази форма трябва да е чрез имплантиране в пенсионната система, както в момента се случва, или да остане като добавка, няма никакво значение. Важното е – нещо много важно да се каже, че българските пенсионери вече са свикнали с тази добавка, с тези доходи. Те покриват инфлационните процеси до голяма степен през последните две години, защото тези хора са получавали тази добавка, и не се очаква тя да изчезне – определено. Това, че Министерството е преценило да имплантира добавката в пенсиите, е отново политическо решение. Важното е да се каже също, че като цяло пенсиите за повече от 1 милион души реално ще се увеличат между 17 и 37 лв., което е изключително недостатъчно. Начинът, по който подхожда Министерството при това увеличение, е с 10% – все едно управляват частна печеливша компания, а не държавно обществено осигуряване, което потъва. Тук трябва да стане ясно, че трябва да се предприемат реформи – сериозни реформи, които трябва да се обсъдят с експерти на високо ниво, да се обсъдят с цялото ни общество и ако трябва, да се премине към друг пенсионен модел, друга форма на пенсионно осигуряване. Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ, въпреки всичките критики, които отправяме, ще подкрепим бюджета на смятаме, че това е напълно необходимо, имайки предвид инфлационните процеси в страната, предизвикани от управлението на правителството. Благодаря. (Ръкопляскания Не виждам. За изказване – госпожа Емилова, заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми министър Гьоков, уважаеми народни представители, колеги! Трябва да ни е ясно, че всеки един от нас в тази зала е тук, за да допринесе за постигане на стабилност и предвидимост за създаване на нов работещ механизъм за подкрепа на всеки един български гражданин, а това, разбира се, е абсолютно невъзможно, без да постигнем съгласие по този ключов закон, който разглеждаме в момента – Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, гарантиращ, че нито един човек няма да бъде изоставен сам в кризата, в която се намираме в момента. Намираме се в безпрецедентна световна ситуация, трасираща колосални промени на всички нива и от това как днес ще се справим с решението на тази задача ще зависи животът на всеки един, който ни е гласувал доверието днес да бъдем в тази зала. Много рани бяха нанесени през отминалите години. Кризите, които държавата изживява в момента, са в резултат на дългогодишната политика на досега управляващите. Това важи в пълна сила за социалната, здравната и енергийната криза, затова и БСП продължава да настоява за засилване на ролята на държавата във всички сектори и засилване на нейната социална функция. Много предизвикателства все още стоят пред нас и стряскат с мащабите си, но ние като политици трябва да продължаваме да мислим и да работим с грижа за хората на България. Повече социална политика, повече социални мерки – тази позиция БСП защитаваше при провеждането на преговорите за съставяне на правителство, както си спомняте, и намери реализация в подписаното коалиционно споразумение, където бяха одобрени голям процент от предложените от БСП социални предложения. Това намери реализация и в държавния бюджет в началото на годината, който гласувахме. Именно БСП, съвместно с коалиционните партньори, успя да защити един от най-социалните бюджети на България. Социалните разходи бяха увеличени с над 30% спрямо 2021 г., или около 20 млрд. лв. за социална политика – не трябва да забравяме това. Социалните мерки включваха: преизчисление на пенсиите; увеличение подкрепата за семейства за отглеждане на деца; вдигане на минималната работна заплата; увеличаване на обезщетенията за безработица; увеличение на помощта за хората с увреждания и много други. Освен всичко друго активната социална политика, особено тази в помощ на младите семейства, бе насочена и към решаване на демографските проблеми на България. Защитаваме тези социални мерки и в тази актуализация на бюджета, и в този бюджет, и ги надграждаме, разбира се. Длъжни сме да продължим да защитаваме социалната политика в подкрепа на българските граждани и да подкрепим справедливите социални мерки в Закона за бюджета за държавното обществено осигуряване. Сега е моментът за социални политики към най-уязвимата и многобройна част от българското население – това са, разбира се, българските пенсионери, за които говорим тук. На техния гръб в продължение на цяло десетилетие се реализира погрешна социална политика и техният ред за увеличение на пенсиите все никога не идваше. Затова БСП влезе в управлението с ясни социални цели за повишаване на доходите и подкрепа за най-уязвимите групи в нашето общество – пенсионерите, и децата на България. Важно е да отбележим, че БСП успя да защити пред коалиционните партньори политиката за увеличаване и осъвременяване на пенсиите, а Министерството на труда и социалната политика, начело с министър Гьоков, успяват да го реализират. Накратко – какво виждаме в Законопроекта. Предвиждат се промени в параметрите на пенсионната политика, които ще бъдат осъществени на два етапа: от 1 юли и от 1 октомври тази година. От 1 юли всички пенсии за трудова дейност се осъвременяват с 10 на сто, ковид добавките се включват в размера на пенсията, минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст се увеличава от 370 на 467 лв., което увеличение е с 26 на сто. Максималният размер за получаване на една или повече пенсии се увеличава от 1500 на 2000 лв., а това увеличение е с 33,3 на сто. Във връзка с предвижданото увеличение на социалната пенсия за старост от 170 на 247 лв., а това увеличение е от 42,3 на сто. Какво ще се случи от 1 октомври 2022 г.? Максималният размер на получаване на една или повече пенсии се увеличава от 2000 лв. на 3400 лв., което увеличение е от 70 на сто, а пенсиите за трудова дейност би трябвало да се преизчислят от 1 октомври тази година. Резултатите от промените в сила от 1 юли ще допринесат за следното: средната пенсия на един пенсионер се очаква да нарасне до 666 лв. през месец юли, което е ръст от 23,2 на сто. През октомври 2022 г. средната пенсия на един пенсионер се очаква да достигне 718 лв. или да нарасне със 7,8 на сто спрямо юли 2022 г., а спрямо юни тази година се очаква ръст от 32,9 на сто. социалистическа партия“ се чувствам призвана именно в тази трудна ситуация да застана на страната на всеки един български гражданин, на всеки един пенсионер, на всяка майка, на всеки предприемач или безработен, на страната на всеки един човек, чийто живот се е преобърнал в резултат на дългогодишните кризи по начина, по който беше управлявана страната ни. Ще подкрепим този законопроект, защото в същността си той е израз на смислена и целенасочена лява политика, целяща да смекчи удара от световната икономическа криза, а и защото за степента на развитие на всяко едно общество се съди по това как то се грижи за най-уязвимите.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

„В рамките на шест месеца да се направи анализ за справедлива актуализация на пенсиите и създаване на нов механизъм, който да е устойчив във времето: a) пълен анализ на пенсионната система и план за цялостна пенсионна реформа с оглед базиране на реалния принос към системата съвместно със социалните партньори; b) анализ на категориите труд за пенсиониране; c) възможности за повишаване на коефициента на заместване на дохода; d) увеличаване на тежестта на всяка година трудов стаж след пенсионната възраст. Изминаха седем месеца и вместо анализ и смислени предложения с настоящия проект на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване Вие предлагате политически решения, които задълбочават несправедливостите в настоящата пенсионна система, нарушават принципа на осигурителните права спрямо осигурителния принос и застрашават дългосрочната финансова стабилност. Защо се отказахте от увеличаване на тежестта на всяка година трудов стаж например след пенсионната възраст? Ние знаем какъв е отговорът на този въпрос, защото отново „Българската социалистическа партия“ успя да Ви извие ръцете, така че Вие да забравите здравия разум. Вместо политическа воля за реформи, виждаме политически инат да се счупи системата и да се превърне НОИ в счетоводна къща на управляващите. Тук бих искала да отговоря на колегата Арабаджиев, който се опита да ме провокира с басня на Лафонтен. Искам да му отговоря с една друга басня – за гарвана и лисицата, и да му обърна внимание, че е добре да слуша критиките, защото ласкателят обикновено говори приятни неща, само за да има полза от това. Знаете, че в крайна сметка, независимо какво е казала лисицата, сиренцето пада в устата на лисицата от гарвана, нали? Така че слушайте критиките, а не се ласкайте тогава, когато някой Ви говори неща, които искате да чуете. Политическа лъжа е да се твърди, че парламентарната група на ГЕРБ-СДС е против вдигането на пенсиите. Средната пенсия по време на последното управление на Бойко Борисов се вдигна почти с 200 лв., минималната със 170 лв. за четири но ние винаги сме били отговорни както пред пенсионерите, така и пред работещите хора, които осигуряват със своите данъци необходимите средства за изплащане на пенсиите. Никога не сме си позволявали да предлагаме увеличения, които не са били финансово обезпечени. Правителствата на Станишев и на Орешарски правеха това – вдигаха разходите в последните си дни и не се интересуваха от това кой ще ги плаща. Днес Вие ни предлагате да одобрим бюджет на държавното обществено осигуряване в размер на 18 млрд. 248 млн. лв., като само парите за пенсии в него ще бъдат 15 млрд. 590 милиона. Увеличението на разходите за 2022 г. е с 1 млрд. 368 млн. млн. 500 хиляди, като отделно има 111 млн. 800 хиляди за допълнителни здравноосигурителни вноски на пенсионерите, защото те се плащат от държавния бюджет върху размера на начислените пенсии. Необходимите средства ще бъдат осигурени според Вас с трансфер от централния бюджет. В Проектозакона за изменение и допълнение на бюджета на държавното обществено осигуряване няма нито една заложена промяна в параметрите на приходната част. Искам да Ви припомня отново гръмките обещания за борбата с недекларирания труд и неплащането на осигуровки. Както и всичко останало, така и те останаха само в сферата на шумното политическо говорене и помпане на мускули. Дори Вие признавате, че по-голямата събираемост днес се дължи на инфлацията, но не и на конкретните мерки например с неплащането на социални осигуровки. Устойчивото решение за осигуряване на нужните средства – и сега, и занапред, е: икономически растеж, повишаване на заетостта и доходите на работещите в резултат на по-висока производителност на труда, както и намаляване на дела на сивата икономика. За съжаление обаче Вие нямате нито познанията, нито волята, нито времето да осъществите това. Нещо повече, забавените и ненавременни мерки за преодоляване на кризите с цените на електроенергията, липсата на прогнозируемост на бизнеса, изливането на паричен ресурс без цел и посока, изключително ниското качество на макроикономическите прогнози, както и провеждането на проинфлационна фискална политика, в която разходите вместо да дават ефект, допринасят за инфлацията, всичко това води до инфлационна спирала и до нисък икономически растеж. Ние настояваме да видим какви са вижданията на управляващите за актуализация на средносрочната бюджетна рамка, тъй като предлаганите увеличение изискват 3,7 млрд. лв. за 2023 г. и 4,2 млрд. лв. за 2024 г., вече през 2025 г. говорим говорим за 4 млрд. 700 млн. лв., и то при положение че няма да има каквато и да е било актуализация на пенсиите в тези години. Планирате ли увеличение на пенсиите в следващите три години върху този допълнителен ресурс, или просто смятате да вдигнете предизборно пенсиите и след това просто да оставите някой друг да ги плаща, и пенсионерите да нямат повече увеличение на пенсиите? Подобен ресурс ще засили още повече зависимостта на бюджета на държавното обществено осигуряване от данъци и в крайна сметка ще застраши финансовата стабилност. Ние призоваваме да се намерят устойчиви мерки за приходната част, защото мерките за разходната част в най-голям мащаб като че ли вече са изчерпани. За намаляване на пенсиите или намаляване на щедростта на пенсионната система за масовата трета категория труд не може да се говори, както и за по-рязко увеличаване на пенсионната възраст на основната група работещи, защото процесът стартира през 2015 г., а поради COVID-19 няма изгледи продължителността на живота да нарасне с бързи темпове, което да аргументира подобни действия. Обратното би означавало плавно превръщане на пенсионната система от осигурителна в предимно система, финансирана от данъци. Едва ли, но може би пък в крайна сметка това е и Вашата цел като управляващи. Може да се наложи увеличение на осигурителните вноски, ако се приложат тези амбициозни мерки, без да има компенсиращи мерки в приходната част и управляващите трябва да имат доблестта да си признаят това днес, тук и сега. За съжаление, в тази ситуация, ако държавният бюджет не разполага с необходимите средства, за да покрива разширяващите се дефицити, може да се наложи да се търсят компенсиращи мерки в разходната част, които ще бъдат изключително социално неприемливи. Например реформа на пенсиите на лицата от секторите „Отбрана“ и „Сигурност“ и категорийните работници. Или пък да се засегне още по-чувствителна група от обществото, каквито са хората с увреждания. Това е съществен риск, който Вие залагате с този бюджет още от месец юли. За нас е груба грешка вкарването на ковид добавката от 60 лв. в пенсията, както и допълнителните добавки, с които се изравняваше доходът на пенсионерите за месец декември. Обръщам Ви внимание, уважаеми народни представители, защото никой не говори за това, но е много възможно да имаме серия от съдебни дела и процеси, защото с решенията, които се предлагат да вземем, ще имаме пенсионери, чиято пенсия трайно ще се увеличи с 60 лв., на други с 60 лв. плюс 1 лев за изравняване на дохода за декември, на трети с 95 лв. – 60 плюс 35, а ще има и такива пенсионери, които трайно ще получат по 115 лв. в своите пенсии, без това да е свързано с какъвто и да бил осигурителен принос и без да има съответната логика защо тези добавки

Това е абсурд, който ще струва на държавата стотици милиони. Изкривяването на пенсионната система с пари, срещу които няма принос от страна на лицата, е политическо безумие. Тежък популизъм в разрез със самонадеяните изказвания на представители на „Продължаваме Промяната“ за смелост и за реформаторски капацитет. Това действие показва липсата и на двете. Важно е да се отбележи, че предлаганите от правителството действия по отношение на пенсиите от първия стълб поставя другите два стълба от пенсионната система в неравностойно положение. Този популизъм ще доведе до разпад на всички важни опори на пенсионния модел, защото тези пари, които се раздават на калпак, не са изработени, не са генерирани от инвестиции. Тези решения ще демотивират хората да внасят осигуровки и ще задълбочат ефекта от демографския проблем. Без съмнение пенсионерите с най-ниски доходи трябва да бъдат подпомогнати, за да се справят с растящата инфлация. Имаше достатъчно време тези средства да бъдат трансформирани в социална помощ, която да подкрепи най-уязвимите. Всички обяснения за липса на капацитет в Агенцията за социално подпомагане са напълно несъстоятелни. През месец април 2021 г. Агенцията изплати добавка от 120 лв. на всички пенсионери, които бяха под линията на бедност, и това се случи спокойно, професионално, без нито едно сътресение или политически скандал.

така че да можем да постигнем по-добра справедливост и да можем да осигурим пенсионерите във време на криза, във време на нарастващи цени и инфлация, но без това да бъде за сметка на финансовата стабилност. сега ние ще гласуваме с въздържал се за този бюджет, но между първо и второ четене ще внесем нашите предложения, които смятаме, че са много по-справедливи и няма да увредят пенсионната система в България. Благодаря.

Благодаря. Господин Председател! Госпожо Сачева, ако беше толкова лесно да се прехвърлят добавките към Агенцията за социално подпомагане, Вие щяхте да го направите още когато ги въведохте август месец 2022 г., в разгара на най-големите протести срещу правителството на ГЕРБ. Но Вие го направихте това предизборно и нямахте смелостта да ги махнете. А сега предлагате в разгара на най-голямата инфлационна криза, която имаме за последните 20-ина години, да има реално намаление на дохода на пенсионерите. За това не мога да се съглася с Вас. Втората точка – не сте правили през годините предложения, които не са били финансово обезпечени. Ами няма как да са финансово обезпечени, когато приходите не са постъпвали в държавния бюджет. Това, което направихме в последните две години, е тези да постъпват в бюджета и да можем да ги върнем обратно там, където хората трябва да ги получат. Давам Ви един пример, защото не съм съгласен с това, че само последното управление на Борисов ще увеличи пенсиите с 200 лв.

И последно, няма да се вдигат осигуровките. Моделът е устойчив. (Реплики от Дефицитът в системата на НОИ е под 50% и под тези проценти ще се задържи в следващите години, тъй като имаме увеличени приходи в бюджета,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Сачева, изслушах внимателно Вашите тези и позволете да не се съглася с това, което казахте. Вие очевидно не сте професионалист в сферата на финансите (смях от ГЕРБ-СДС), а заявихте, че това, което предлагаме, води до нестабилност. Затова искам да използвам един аргумент от един човек, който смятам, че е доказал, че е добър финансист, и това е финансовият министър на Германия. Вие така често цитирате, че в Германия били много стабилни и как дори инфлацията в Германия била толкова по-добре от България. „Поздравяваме България за стабилността на държавните финанси, което е вдъхновение за нас. Можем да се учим от българския опит и от прилагането на Плана за възстановяване и устойчивост“ – заяви днес финансовият министър на Германия Кристиан Линднер.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Първо, що се отнася до добавката и до Агенцията за социално подпомагане, аз и в своето изказване казах: след първите избори през 2021 г. през месец април добавката, която се изплати – от 120 лв., се изплати през Агенцията за социално подпомагане. Можеше да се използва този опит, да се продължи и да се надгради. ГЕРБ не управлява от месец май 2021 г. Досега за една година можеше да се случи това без никакви проблеми. Що се отнася до приходите – продължавам да смятам, че в този бюджет, който ни се предлага, няма нито един ред по отношение на това какви мерки ще има за приходи за държавното обществено осигуряване конкретно. Тоест какви са Вашите мерки за недекларирания труд, за осигуровките, за сивия сектор, за това, което се случва с всички тези хора, които не плащат осигуровки и които ще бъдат разочаровани от политическите решения за пенсиите и ще продължат да не плащат своите осигуровки? Колкото до господин Митев, който винаги се проявява в ролята на пиар на „Продължаваме Промяната“, искам да му кажа, че много чуждестранни граждани вече се изказаха с различни мнения и тези, но аз слушам

господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! На нашето внимание днес е поставен за обсъждане и гласуване Проект за актуализация на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. Още в началото на моето изказване искам дебело да подчертая, че ние от парламентарната група на „Движение за права и свободи“ ще подкрепим

за 2 милиона 35 хиляди 700 български граждани – пенсионери. Уважаеми колеги, по официални данни на НСИ галопиращата инфлация в България към месец май 2022-а спрямо май 2021 г. е 15,6%, както знаете, която се отнася за малката потребителска кошница – за продукти от първа необходимост, е повече – над 25%, и това създава реално очакване за адекватна подкрепа

че тази инфлация е породена от външни фактори. Ще дам следния пример: средната инфлация в Еврозоната, средната инфлация в Европа за месец май по данни на Евростат е 8,1%. За съжаление, в България е двойно повече, отколкото в страни – членки на Европейския съюз. По отношение актуализацията на пенсиите от 1 юли по този проект – както знаете, още в края на февруари, когато приемахме този бюджет – на държавното обществено осигуряване, беше заложена актуализация от 6,1%. Преди около месец още ние алармирахме по време на блицконтрол министъра на труда и социалната политика, че това увеличение от 6,1% не отговаря на реалните инфлационни процеси. И сме на мнение, че дори тези 10%, които са заложени в тази актуализация на бюджета на държавното обществено осигуряване, също няма да отговорят на инфлационните процеси в България, тъй като тогава също предупредихме, че инфлацията предварително, за съжаление, изяжда доходите на пенсионерите и на работещите българи в нашата страна. Удовлетворени сме от факта, уважаеми колеги, че след дълго прокламиране на идеята – това може да го потвърди и министърът на труда и социалната политика се възприе това да се промени начинът, по който се формира така нареченото златно швейцарско правило. Това го потвърдиха и колегите, които се изказаха преди мен.

подкрепата на бюджета на държавното обществено осигуряване с около 1 млрд. 400 млн. лв., диспропорциите в пенсионната система не се подобряват, защото минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст застрашително наближава размера на средната пенсия, а това, от своя страна, уважаеми колеги, демотивира хората, които се осигуряват върху своите реални доходи. С политически решения се нарушават и основополагащи принципи на социалното осигуряване. Още веднъж, както казах и в самото начало на своето изказване, ние от парламентарната група на „Движение за права и свободи“ ще подкрепим всички разумни предложения за увеличаване на пенсиите и разбира се, ще направим и наши такива, за да може да подкрепим най-уязвимите групи в нашата страна. Благодаря.

Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Председател, господин Министър, уважаеми български граждани! Обръщам се към Вас, колеги, има ли народен представител в тази зала, който не иска увеличение на българските пенсии на българските пенсионери да получават по-достойни пенсии? Няма. Има ли колеги народни представители, които искат да застрашат устойчивостта на пенсионноосигурителната система в България? Със сигурност няма такива в залата или поне не го правят осъзнато. Има ли народни представители, които говорят, че неподкрепяйки този бюджет, отделни политически групи, сили са против българските пенсионери? Има такива колеги народни представители, за съжаление, с инфантилни изказвания по медиите, които наблюдавам последно време. Но да се върна към втория си въпрос, колеги – защо ще се въздържа по предложения Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване, във връзка с това, че и от управляващата коалиция имаше колеги, които се изказаха одеве, че са отговорни политици. Отговорните политици, колеги, трябва да представят дългосрочни решения и такива, касаещи българския бюджет и в частност пенсионноосигурителната система, които са устойчиви и има средства за тях. Ще Ви припомня случката от миналата седмица, когато в Бюджетната комисия, колеги, не беше спазен срокът от внасянето на бюджета до провеждането и разглеждането му в Бюджетната комисия. Това беше едно, да кажем, дребно нарушение на Правилника, но управляващото мнозинство го прави и се превръща в редовен номер. Абстрахирам се от това, колеги. Говореше се от колеги от управляващото мнозинство за реинвестиция за увеличението на пенсиите. Аз и при предишния бюджет тук от тази трибуна казах, че горе-долу ситуацията на българските пенсионери е поради невзимане на адекватни решения от управляващото мнозинство

много колеги вече наблегнаха, да не говорим, на Българска народна банка, европейска статистика, европейски партньори, които казват: прогнозираната инфлация в България надвишава тази, която се залага в българския бюджет, и то два или три пъти. Ние сме в ситуация на галопираща инфлация. За съжаление, българските граждани обедняват два пъти по-бързо от средноевропейските, което, естествено, се отнася и за българските пенсионери. Ние трябва да намерим решение, за да компенсираме българските пенсионери, но то трябва да бъде отговорно към социалноосигурителната, пенсионната система, колеги. Трябва да се намери баланс върху осигурителния принос. Трябва да се намери и баланс, за да не се случва да е на калпак увеличението. За съжаление, това виждаме в предложения бюджет. И колко е устойчиво то, това е основният въпрос. Пак ще се върна в Бюджетната комисия, колеги, когато средносрочната бюджетна прогноза не беше представена на вниманието на народните представители. Тук в залата

и 400 милиона увеличение на трансфера от централния бюджет за дофинансиране на пенсиите, догодина ще са над 3,4 милиарда, 2024 г. говорим за 4,2 млрд. лв. допълнително трансфер от държавния бюджет, за да се запази стабилността в пенсионния фонд. Колеги, това не е устойчиво. Осигурителните вноски или ще трябва да се вдигат, но това не го показвате, защото нямате средносрочна бюджетна прогноза, или трябва да се вдигат други данъци, или ще се използват, най-абсурдното – европейски средства за изплащане на пенсиите на българските пенсионери, така предложени в момента, или колеги, най-неустойчивото решение, което се опасявам, че ще предприемете, ако останете на власт, естествено, е да теглите заем. Тоест да задължавате дъщерите, синовете и внуците на пенсионерите да им изплащате пенсиите, които пак – доста социални експерти се изказаха и преди мен, не са устойчиви, не подлежат на справедливост и солидарност, както се казва в пенсионната система. Има един индекс, колеги, Денят на данъчната свобода се казва. В България последната една година се измества напред. Миналата година беше 140 дни, тази година е 146 дни. Това е промяната, колеги, всички български граждани работят шест дни повече за държавата, за да могат да изплащат данъците и как да функционира държавата. Това го коментирах и на предходния бюджет, когато българската държава, в управлението на Промяната, приема по-висока преразпределителна роля, тоест изземва повече пари от работещите, от осигуряващите се и разпределя повече. Но за какво разпределя? Никой не знае. Деветте милиарда лева няма да ги споменавам, защото от декември досега никой не знае 9 млрд. лв. къде са потънали в плащания? Имаше едни въпроси за милиарда подкрепа на бизнеса през компенсации за електроенергията, които на официален въпрос енергийният министър отговори, че са около милиард и 100 милиона. Дупка – 3 милиарда. Къде? Никой не може да отговори. може да отговори. Колеги, ако ще приемете този бюджет, е много важно да обясните на българските граждани, на пенсионерите, едно на ръка, трябва да обясните и на българските работещи – ще вдигаме данъци, няма. Пенсионноосигурителният модел не може да се запази в тази си форма, ако ако приемете този бюджет. Ние сме за разговори. Нека да приемем справедлив модел. Нека да приемем устойчив модел. Мисля, че добрият тон днес в залата трябва да се запази. Но с инфантилното говорене, че който не подкрепял този бюджет, както бил внесен от Министерския съвет, е против българските пенсионери, трябва да спре, трябва да си дадете реална сметка, че това говорене не помага. Не помага и на българските пенсионери. Опозицията много пъти Ви говорихме, още от миналото лято. Тогава Министерският съвет – сега има редовни министри – министърът на финансите, министърът на икономиката Ви е премиер. Говорихме тогава за компенсациите. Не ни послушахте. Сега реалността е такава – два пъти по-висока инфлация в България. Българските граждани и пенсионери обедняват два пъти по-бързо, отколкото европейските. Послушайте ни и този път, вслушайте се в здравия разум. Всички други приказки са просто може би усещането Ви, че наближават избори и трябва да се похвалите с нещо. С нищо друго няма да можете да се похвалите, за съжаление, и това, ако го направите, това не е неустойчиво – застрашава финансовата система. Колеги, погледнете си мотивите в бюджета на държавното обществено осигуряване. Какво пише? „Намалява броят на пенсиите, определени на минимален размер, и се увеличава броят на пенсиите, чийто размер е увеличен на минимален.“ Тоест това, което говореха и експертите колеги, които се изказаха преди мен. Не съответства на осигурителния принос пенсията, тоест един, който се осигурява 15 години, и един, който се осигурява на 40 години трудов стаж, ще получават една и съща пенсия. Това справедливост ли е? Това прозрачност ли е? Откъде ще дойдат парите? Аз пак ще Ви попитам. Който стане и ми отговори от тази трибуна, може да се съглася с него, но в правото си на дуплика може и да не се съглася. Тези приказки, господин Свиленски, заповядайте, кажете ми ги от трибуната. С Вас обаче обичаме да водим и дебати от тази трибуна. Една година виждате, че тези приказки вече олекват в медийното пространство. Има някои медии, които още Ви подкрепят, говорят,

на българските работещи също, защото те също са български граждани. Догодина, колеги, ако се приеме така бюджетът Ви, нямате приходи срещу този разход, който ще бъде направен. Това какво значи? Вие се опитвате да купите гласовете на българските пенсионери, защото трансферът от държавния бюджет ще е 50% въз основа плюс 50% от това, което се събира от работещите български граждани, за да се изплащат пенсиите. Колко устойчиво е това fifty-fifty? Аз не мисля, че е устойчиво. Упреквате ГЕРБ – да, но тогава нарастването на пенсиите се случваше спрямо нарастването на брутния вътрешен продукт. Това е устойчиво, колеги, растежът на българската икономика. И какво ми говорите – вчера финансовият министър на Германия много добра... Шамар от Европейската банка за развитие – 1,6% ръст на икономиката, това ли Ви е голямата хвалба и промяна? Шамар. Директен. Вие в бюджета все още продължавате да си фантазирате за 4 – 5% растеж. Дай боже, но надали. народна банка, уважаваният Димитър Радев, какво каза вчера? И него не слушате, оставете опозицията: „Не поемайте допълнителни, постоянни разходи, срещу които не стоят постоянни приходи,

Това е промяната. Вкарвате ни в инфлационна спирала. Бъдете отговорни! Оставката сме Ви я поискали вече и може би скоро ще я получим, но не правете тази грешка само за да спечелите някакво политическо време и да се опитате да си измиете ръцете с българските пенсионери с неуспехите си от управлението на държавата една година. Малко влезте в реалността. Реалността, за съжаление, е стряскаща. Стряскаща е и за българките пенсионери, и за българските работещи, за българските деца, за българската здравна система. Кое друго увеличение предвиждаме? Ще си говорим на големия бюджет, колеги, 25 стотинки. Вие подигравате ли се?! 150 милиона и за ферари, и за кола на 30 години. Вие въобще на коя планета живеете? Какви проинфлационни мерки? Аз ще видя Зелените как ще гласуват, за да стимулирате бензина. Има колеги от Зелените партии тук в залата. Въобще за какво говорим? Колеги, дайте да се фокусираме върху икономическия растеж и да намерим устойчиво, справедливо решение за българските пенсионери, да компенсираме тази рекордна, колеги, инфлация от 1997 г. досега. Всичките Ви приказки – кражби – мражби, лошо управление 15,6% инфлация, шамар по управлението на Промяната. (Шум и реплики.) Вие ми говорете още, още ми говорете празни приказки, само че времето Ви свършва. Благодаря. Благодаря, господин Иванов. Заповядате за реплика, господин Арабаджиев. Втора реплика – професор Михайлов, и трета – господин Гаджев. Уважаеми господин Председател! Господин Иванов, просто не се сдържах да не Ви направя реплика, защото Ви е един миш-маш в главата. Върнете назад и обяснете Вашата подигравка към пенсионерите, където ги лишавахте по приблизителни сметки половин милиард на година в загубените индексации от Вашето време. Кажете им го и го обяснете на хората, защото мен ме питат и това ще го поправим от 1 октомври. Миш-машът, да се върнем обратно. Вие не правите разлика между хармонизиран индекс на потребителски цени и индекс на потребителски цени. Цитирате ми средната инфлация в Европейския съюз, където е хармонизирана обаче, давате тук българската, където не е хармонизирана. И това трябва да се направи като разграничение. Да вземем предвид и инфлацията в Литва – 13%, Латвия – 16, Естония – Всички ние знаем, че инфлацията в България и в целия Европейски съюз се дължи на скока на енергийните продукти. И България усеща този скок много повече, отколкото другите държави именно заради липсващата диверсификация на енергийни продукти в България – 90% внос

Също не сте запознат с Кодекса за социално осигуряване. Трябва ли това увеличение в момента да се разглежда като компенсация за инфлацията? В Кодекса за социално „Следващата година – 1 юли, ще се получи индексиране на пенсиите на база 100% ръст на осигурителен доход или инфлацията, в зависимост кое от двете е по-голямо.“ И това ние го въведохме от тази година. Така че следващата година пенсионерите също ще получат увеличение на пенсиите и дефицитът е контролиран.

Благодаря, господин Арабаджиев. Втора реплика – професор Михайлов. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! господин Иванов, аз винаги съм се отнасял с голямо уважение към Вашата интерпретация на проблемите, които Вие изказвате оттук и нямах никакво намерение да Ви правя реплика, но ми направи нещо много лошо впечатление, на това ще акцентирам моята реплика към Вас. Вие започнахте изказването си с това, че се е запазил добрият тон в дискусията. Господин Иванов, как започна днешният ден? Когато имаме да решаваме такива сериозни проблеми – Законът за бюджета е най-важният закон в държавата, и неговата актуализация. Тук се получи един фарс, четири часа траеше този фарс. Предложи се какво ли не – промяна в гласуването, изслушване на външния министър, само и само да се блокира Законът за бюджета. И ако влезем, аз не съм икономист, но ако влезем в данните, които колегата преди мен цитира, недейте да говорите за шамари. Шамари изяжда всяка икономика в момента. И данните на Световната икономика показват, че Германия преживява инфлация, която не е имала от 40 години и Ви каза, не е 7, а 9,6. Моля Ви се, нека да бъдем точни – тук ги каза цифрите професор Гечев, преди няколко дни. Така че, когато говорите за тези неща, и аз искам да Ви попитам като човек, който вече познавам от пет години в парламентарната зала, били сте и член на Здравната комисия, кажете ми кой създаде условия за такъв галопиращ ценови растеж на енергийните източници в България? Ненаправената от Вас, това го каза колегата, диверсификация на тези енергийни източници. Това, което забавихте 12 години, сега създава тези проблеми.

колко години не са преизчислявани пенсиите, та сега намирате от девет кладенеца вода да кажете, че това, което се прави, по никакъв начин не може да реши техните проблеми. Няма да реши техните проблеми, а те чакат актуализацията на бюджета и няма да ни простят, ако не я направим. Затова Ви моля, когато говорите за добър тон, да правите сметка за годините назад, когато сте носили основната отговорност за управлението на държавата.

и да говорим от трибуната. Колкото до нещата, които изнесохте, Вие явно не сте слушали добре дебата преди това и какви бяха всъщност изказванията на „Продължаваме Промяната“ – откъде щели да дойдат парите. Казаха два източника – от инфлация и от ръст на осигурителния доход. Тоест този бюджет и другите два бюджета не са антиинфлационни, а са проинфлационни и те го казват. Отделно какво казват? Трябва да се вдигнат данъците, за да може да се плати тази сметка. Това, което само че мен ме притеснява от цифрите и от изказванията, е, че около 1 млрд. 300 хил. лв. за тези пенсии трябва да дойдат от парите, които са за Плана за възстановяване и устойчивост, тоест ние с европейски пари Само че тези пари трябва да си отидат после по предназначение по проектите, които са кандидатствани в Плана за възстановяване. Или се получава 3,4 милиарда допълнително за следващата година – за 2023 г., се получава една дупка от 4,8 милиарда, които следващият финансов министър на 1 януари трябва да намери отнякъде. А тук, както стана ясно, финансова прогноза и тригодишна рамка няма, а тя е изключително нарушена от това, което приехме в бюджета през месец февруари. Тоест в момента има дупка от 4,8 милиарда, а управляващите ни казват,

Уважаеми господин Председател, господин Министър, уважаеми колеги и колеги репликиращи! Господин Арабаджиев, „ще“, да не кажа една година, защото имате членове на Министерския съвет, които от една година са в управлението, но от шест-седем месеца чуваме само „ще“, „ще“, „ще“, „ще“ вече отеква в главите на хората, кънти. „Ще“, колеги, е хубава дума, но не казвай хоп, без да скочиш. 25%, колега, не е ли малката потребителска кошница – това, което засяга най-бедните български граждани и пенсионерите с най-ниски доходи? Само че Вие не правите разлика в социалното подпомагане, че има друга линия, по която те трябва да бъдат подпомагани, а Вие вдигате на всички необосновано спрямо приноса им. Това Ви казвам. Аз, пак казвам, не съм против вдигането на пенсиите на българските пенсионери, не ме разбирате. Вие продължавате с едно инфантилно говорене – Вие сте против това.

Браво, браво – 30%, 100 милиона на месец, които, ето, вместо да отидат при българските пенсионери, отиват при комисионери. Също така да Ви кажа за българската енергетика. Това може да Ви шокира, голяма част от управляващите, макар че има колеги от управляващото мнозинство, които са били министри на енергетиката и ги уважавам, със сигурност разбират – АЕЦ „Козлодуй“ ние сме износители на електроенергия, колега, за какъв недостиг ми говорите на електроенергия, ние продаваме. Откъде взехте 2 милиарда да плащате други плащания? От българските енергийни дружества, само че държавните, а не частните. Така че проверете си малко за какво говорите – малко по-сериозно. Извинявайте, оставихме АЕЦ „Козлодуй“ зареден с гориво за две години напред, Вие ми обяснявате зависимости. Зависимости не знам откъде ги имате Вие, че да стигнем дотам, че да плащаме за един и същи газ

мисля, че България има много голяма свързаност със Северна Македония и този въпрос е от изключителна важност за всички български граждани, ако говорим за началото на днешния пленарен ден. И се чуха много неща, за съжаление, притеснителни, от тази трибуна от външния министър. Ако Вас не Ви притесняват, мен със сигурност и българските граждани ги притесняват. Колега Гаджев, аз с голямата част от това, което казахте, не мога да не се съглася.

Аз също искам да подчертая, че от ГЕРБ-СДС не сме срещу повишаване доходите на пенсионерите. Точно обратното, ние искаме те да получават доходи, които им се полагат към момента и разбира се, за които имат осигурителен принос. Но в дебата, който водим към момента и неяснотата откъде ще дойде финансирането за тези пенсии, ми идва една поговорка, че човек се разполага според чергата и че държавата не трябва да харчи повече, отколкото може да приеме като приходи. Уважаеми колеги, когато приемаме Законопроект, който е с трайна политика в дългосрочен план, на нас трябва да ни е ясно откъде ще дойдат тези средства. Вие така или иначе не казвате откъде ще дойдат тези средства. А това, което виждаме към момента и може би, трябва да излезете и да го кажете, е, че тези средства ще дойдат, като повишите данъците на българските граждани и заради галопиращата инфлация, която Вие не можете да спрете. И това е много жалко, уважаеми колеги. Това за пореден път показва невъзможността и некомпетентността на това управление. И, да, говорите за кранчета и за спиране на кранчета. Да Ви кажа, от шест месеца ние не виждаме да спирате кранчета, а точно обратното – да отваряте нови и нови, и да правите все повече кредити, и да източвате парите на държавата. Благодаря Ви. Благодаря, господин Лачовски. Има ли реплики към господин Лачовски? Няма. За изказване има думата госпожа Димитрова.

Уважаеми господин Председател, уважаеми министър Гьоков, уважаеми народни представители! Гласуването на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. е породено от необходимостта да се приемат антикризисни мерки, които да неутрализират или да намалят негативните последици от скока на цените на природния газ, електрическата енергия, стоките от първа необходимост. Тези негативни последици поставят в много трудно положение една от най-чувствителните групи в обществото, а именно възрастните хора, които разчитат преимуществено и ако не единствено на пенсиите си, които заместват трудовите им доходи и осигуряват средствата им за съществуване. Поради тази причина със Законопроекта се предвиждат промени в параметрите на пенсионната политика, които да бъдат осъществени на два етапа, а именно от 1 юли 2022 г. и от 1 октомври 2022 г. В Проекта на закон за изменение и допълнение на Закона за държавното обществено осигуряване е предвидено през 2022 г. да не се прилага така нареченото Швейцарско правило, тъй като, ако то се приложи, то тогава пенсиите, които са отпуснати до 31 декември 2021 г., биха се увеличили само с 6,1%. Затова се предлага промяна в параметрите на пенсионната система от 1 юли, като пенсиите да бъдат увеличени с 10% и в размера на пенсиите освен това да влезе и така наречената ковид добавка, която трябва да бъде спряна на 30 юни, и индивидуалната сума, която представлява разликата на дохода от пенсия през месец декември 2021 г. и дохода от пенсия през месец януари 2022 г., ако, разбира се, такава има. Чрез този подход се постига, от една страна, по-висок ръст на пенсиите, а именно на 10%, вместо 6,1%, при което се отчита и индивидуалният осигурителен принос на лицата, а от друга страна, не се допуска намаляване на общия доход на пенсионерите в резултат на спиране на ковид добавката. Освен това от 1 юли 2022 г. минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 370 лв. става 467 лв., а максималният размер на пенсията от 1500 лв. става 2000 лв. Втората стъпка за осъвременяване на пенсиите, заложена в Законопроекта, ще бъде от 1 октомври 2022 г., като осъвременяването се отнася за всички пенсии за трудова дейност и има за цел да преодолее изоставане на пенсиите, които са отпуснати по-назад във времето и тези, които са отпуснати в по-близко време. В Законопроекта е предвидено повишаване размера на пенсиите, считано от 1 октомври 2022 г., които са отпуснати с начална дата до 31 декември 2021 г., да се преизчислят, като средномесечният осигурителен доход за страната, за който е отпусната пенсията, се умножи по индивидуалния коефициент на лицето. За пенсиите, които са отпуснати с начална дата до 31 декември 2007 г., включително при преизчисляването се взема предвид средномесечният осигурителен доход за страната за 2007 г., който е 398,17 лв. При преизчисляване на пенсиите се вземат предвид продължителността на осигурителния стаж към 30 юни 2022 г., както и тежестта на една година осигурителен стаж за съответната пропорционална част на месеците осигурителен стаж към датата на отпускате на пенсиите. Освен това максималният размер на пенсиите ще бъде от 2000 – 3400 лв. от 1 октомври. В резултат на промените в сила от 1 юли 2022 г. се очаква средният размер на пенсиите да достигне 666 лв., а от 1 октомври – 718 лв. Парламентарната група на „БСП за България“ ще подкрепи Законопроекта, осъвременяването на пенсиите и справедлива пенсия за всеки пенсионер. Това е битка, която БСП води от много време. И, колеги, нека преди да гласуваме, оставим егото си на заден план и си дадем сметка, че ние сме тези, които ще решим дали най-уязвимата група от обществото ни, а именно българският пенсионер ще преодолее по-леко застигналите ни кризи. Уважаеми народни представители, от неприемането на Законопроекта за бюджета за държавното обществено осигуряване и Законопроекта за държавния бюджет на Република България ще загубим всички, но най-много и най-ощетени ще бъдат българските граждани – пенсионерите, семействата с деца, работещите, бизнесът. И това те няма да ни простят. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, госпожо Димитрова. Реплики има ли към това изказване? Не виждам. За процедура – заповядайте. Уважаеми господин Председател, искам почивка от името на парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ – 30 минути. Благодаря. Ами, колеги, нямаше записани други изказвания, но и министърът би искал да се изкаже. След почивката ще дадем думата на министъра. Тридесет минути почивка.